Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, представям Ви: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология, № 002-01-4, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г.

Българската академия на науките; професор Христомир Брънзов – директор на Националния институт по метеорология и хидрология, доцент Лиляна Вълчева – председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, професор Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България, професор Юрий Кълвачев – заместник-председател на Хумболтовия съюз в България. Законопроектът беше представен от господин Петър Николов. Той посочи, че с приемането му ще се създадат по-благоприятни условия за устойчиво развитие на Националния институт по метеорология и хидрология, за повишаване на качеството на хидрометеорологичното обслужване на държавата и на научните изследвания в областите метеорология, хидрология и агрометеорология. В Законопроекта е предвидено Националният институт по метеорология и хидрология да бъде правоприемник на преобразувания Национален институт по метеорология и хидрология съгласно § 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Със Законопроекта не се създава нова административна структура, за чието функциониране да бъдат необходими допълнителни средства. Националният институт по метеорология и хидрология ще продължи да бъде със статут на юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката, но който ще може да съставя, изпълнява и отчита делегиран бюджет. Метеорологичната, хидрологичната и агрометеорологичната дейност в Република България ще бъде по-ефективна и полезна за държавата и гражданите, ако обществените отношения във връзка с Националния институт по метеорология и хидрология се уредят трайно със закон и така България ще синхронизира практиката си с повечето от държавите в Европа. метеорология и хидрология да бъде национална автономна научна организация и да осъществява оперативни дейности в областите метеорология, хидрология и агрометеорология. По Законопроекта в Комисията постъпиха 5 становища – от Българската академия на науките, от Съюза на учените в България, от Хумболтовия съюз в България, от Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, и от Аграрен университет – Пловдив. Техни представители присъстваха на заседанието и се включиха в последвалата дискусия. Академик Ревалски представи становището на Българската академия на науките, като отбеляза, че в Проектозакона не са изяснени и решени въпроси относно статута, дейността и взаимодействието на Националния институт по метеорология и хидрология с други научни организации и субекти. Не е обосновано създаването със закон на автономна научна организация към орган на изпълнителната власт. В регистъра на академичните длъжности и научните степени към Националния център за информация и документация са регистрирани само двама учени, което поставя под въпрос научния капацитет на Института и възможността му да изпълнява някои от дейностите, определени в Законопроекта. Без решение са останали и въпросите, които касаят разделянето на имуществото и обособяването на част от него, която да премине в собственост на Националния институт по метеорология и хидрология. Директорът на Националния институт по метеорология и хидрология поясни, че научният потенциал на Института е високо ценен. В него работят голям брой учени, чиято регистрация в регистъра на академичните длъжности и научните степени към Националния център за информация и документация се е забавила поради технически затруднения. Професор Брънзов отбеляза, че институтът работи по международни проекти, има акредитирани три програми за обучение в образователната и научна степен „доктор“ и е осигурен публичен достъп до информация за метеорологични данни. Становището на Хумболтовия съюз в България бе представено от професор Юрий Кълвачев. Той посочи, че подкрепят възраженията и бележките от становището на Българската академия на науките, като подчерта, че не е обосновано фрагментирането на науката и отделянето на Националния институт по метеорология и хидрология от Българската академия на науките. Професор Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България, също изрази възражения относно придаването на статут на научна организация на Националния институт по метеорология и хидрология. Доцент Лиляна Вълчева – председател на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, изрази подкрепа за Законопроекта за Националния институт по метеорология и хидрология. Тя отбеляза, че по този начин се намира баланс между академичната автономия и възможността за контрол от страна на министъра на образованието и науката, а също така е предложено решение на трудов и социален проблем, свързан с работата на високопланинските метеорологични станции. Неуреден обаче е останал въпросът, свързан със собствеността на имотите, използвани от Националния институт по метеорология и хидрология. В тази връзка тя предложи създаване на работна група към Комисията по образованието и науката, в която да се изяснят възможните решения на въпросите за разпределение на имущество между Българската академия на науките и Института. В дискусията по Законопроекта се включиха народните представители Станислав Станилов, Милена Дамянова и Иво Христов. Те поставиха въпроса кое налага статутът на Националния институт по метеорология и хидрология да бъде уреждан със закон, а не с подзаконов нормативен акт. Народните представители Станислав Станилов и Иво Христов изказаха възражения за отделянето на Националния институт по метеорология и хидрология, деструктурирането на Българската академия на науките и фрагментирането на науката. Освен това народният представител Иво Христов отбеляза, че не е ясна оценката за въздействието на Законопроекта като комплекс от социални, икономически, финансови, организационни и други аспекти. Народният представител Милена Дамянова възрази на направеното предложение към Комисията по образованието и науката да бъде създадена работна група по въпросите за собствеността на Националния институт по метеорология и хидрология, като отбеляза, че в Конституцията не е предвидено такова право на Народното събрание. Министърът на образованието и науката отговори на отправените въпроси и бележки. Той обясни, че мотивите за предлагане на отделен законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология са в няколко направления. Отбеляза, че в областта на метеорологията и хидрологията няма специален закон, към който да бъдат предложени разпоредби за статута на Националния институт по метеорология и хидрология. Необходимостта от законова уредба се обосновава и с аргументи, свързани с реализиране в достатъчна степен на симбиозата между научна дейност и хидрометеорологична служба. Освен това по такъв начин е правно допустимо да се установят спецификите в дейността на Института, налагащи изключения от общите устройствени норми за бюджет и администрация. Министърът подчерта, че интересите на българското общество изискват да има национална хидрометеорологична служба, а нейният статут и на научна организация подпомага нейния капацитет. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат: 10 гласа „за“, без гласове „против“ и 8 гласа „въздържал се“, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология, № 002-01-4,

Поканете господин Николов в залата. Господин Адемов, заповядайте да ни запознаете с Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката. Настоящият механизъм за финансиране и формиране на бюджет показа своите недостатъци. В тази връзка в Проектозакона се предвижда Националният институт по метеорология и хидрология да продължи да бъде със статут на юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката, но да може да съставя, изпълнява и отчита делегиран бюджет. С оглед коректността на данните за климатичните промени е от основно значение да се извършват непрекъснати дългогодишни измервания на метеорологичните параметри на едно и също място. Относно станциите, където се извършват метеорологични измервания, собствеността е предимно частно-държавна. Това дава възможност за различни претенции относно посочените имоти, това не гарантира извършване на непрекъснати и дългогодишни измервания на метеорологичните параметри на едно и също място и в тази връзка ограничава възможностите на държавата да прави политики, свързани с климатичните промени. На това основание, а и с оглед статута на Националния институт по метеорология и хидрология с Проектозакона се прилага собствеността на имотите е публична държавна. За изпълнение на своите задачи Националният институт по метеорология и хидрология се нуждае от специалисти, работещи при различни и специфични условия на труд – на денонощен режим във високопланинските станции, в хидрометеорологичните обсерватории, в населените места и други. Специфичният статут, който е съчетание на научна организация и на Националната хидрометеорологична служба на Република България, предопределя необходимостта от законова регламентация, която да уреди функции и дейности, органи на управления, финансиране, собственост, организация на работа, работно време и взаимоотношенията на Националния институт по метеорология и хидрология с други органи, организации, физически, юридически лица и други. Метеорологичната, хидрологичната, агрометеорологичната дейност в Република България ще бъде много по-ефективна и полезна за държавата и гражданите,

и България ще синхронизира практиката си с повечето от държавите в Европа. Със специален закон в 14 европейски държави са създадени национални метеорологични служби, в това число Австрия, Босна и Херцеговина, Испания, Нидерландия, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Финландия, Федерална Република Германия, Хърватия и Швейцария. В заключение господин Николов каза, че най-същественото в обхвата на Комисията по спецификата на Националния институт по метеорология и хидрология, особено тези станции, които са на труднодостъпни места в планините, които в различни сезони при тежки метеорологични условия, практически са недостъпни, предвиждат приемане на по-различно законодателство от това, което е регламентирано в Кодекса на труда. Поради тази причина имаме бележките, които направи Министерският съвет. Същевременно имаме становище на Социалното министерство,

Постигането на всички горепосочени цели се гарантира както от ясните и прецизни законови регламенти, така и от регламентите относно устройството и управлението на Националния институт по метеорология и хидрология. Осъществяването на целите на Закона в подкрепа на усилията на българската държава за повишаване качеството на метеорологичното обслужване и на научните изследвания в тази връзка и се обуславя в контекста на политиките за националната сигурност на Република България и по-конкретно – в аспект екологична сигурност. Националният институт по метеорология и хидрология ще може да проявява гъвкавост при разпределението на средствата от бюджета си и ще отпадне съществуващото ограничение да се заплаща за работата на учените и специалистите по допълнителни договорни задачи, което към момента демотивира персонала. Това от своя страна ще спомогне за преодоляване на проблемите при изпълнението на основните дейности на Националния институт по метеорология и хидрология предвид значимостта му за държавата и обществото и за задържане на висококвалифицираните учени и специалисти, работещи в Националния институт по метеорология и хидрология, както и ще привлече млади хора, тъй като те ще са убедени, че ще работят в стабилна във времето структура и ще имат перспектива за кариерно и научно развитие. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Хасан Адемов, Георги Гьоков и Румен Генов. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 13 гласа „за“, без гласове „против“ и 5 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

Вземам думата, за да аргументирам позицията на „БСП за България“ относно Законопроекта, който разглеждаме – за създаване на Национален център по метеорология и хидрология. В началото още бих искал да заявя нашата позиция, че ние ще се въздържим от подкрепата на този законопроект по няколко основни причини. На първо място, най-големият аргумент, най-основният, който бих искал да приведа пред Вас, е, че не може да създаваме нов закон, като уреждаме конкретен човек. Още повече не може да създаваме един закон за структура, орган, който в случая е към Министерството на образованието и науката, защото това е прецедент в българската история, в българската наука. Само ще кажа, че нещо подобно, макар че няма база за сравнение, е Селскостопанската академия, която също е ведомствен орган, но не можем да сравняваме двете институции. Разбира се, тук има един много по-голям въпрос, който отваряме със Законопроекта, който разглеждаме. Този разговор сме го водили и друг път. Какво е бъдещето на Българската академия на науките? Какво е бъдещето на българската наука? Защото ние с колегите, особено от Комисията по образованието и науката, многократно сме си говорили, че трябва да създаваме условия държавата да подпомага развитието на науката, че трябва да обединяваме научните институции, научните организации и по този начин да се конкурираме в европейското научно пространство. Но какво виждаме в случая? Фрагментиране на науката в България. Нещо повече, ние създаваме прецедент, с който отваряме вратата за едни нови условия, в които ще се развива науката, в които ще се развива Българската академия на науките. Защото този прецедент с рязане на живо месо от Българската академия на науките, каквото се случва, и изкарване на един цял институт от структурата на Българската академия на науките води след себе си до трайни последствия. Ако утре например Институтът по металознание поиска да се отдели? Ние пак ли ще го отделим с основните аргументи, че е нямало достатъчно средства, които били отделяни от Българската академия на науките, и затова трябва да бъде отделно структурно звено към някое министерство и така да създадем поредния държавен орган и да очакваме, че ще развиваме наука? Ние не отхвърляме и не омаловажаваме важната роля на Института по метеорология и хидрология. Той е важен с неговата работа от гледна точка и на държавната политика, обслужване на държавата, на всички сектори в икономиката. Но той е важен и гледайки го в цялост в структурата на Българската академия на науките, защото нито този институт може без Българката академия на науките, нито обратното. Трябва да имаме да имаме предвид това, когато говорим за научни изследвания, за обработване на данни и за създаване на наука и високи върхови постижения. Нещо, което също прави впечатление в така предложения ни законопроект, е, че той не е съгласуван с други закони, които действат в България и които съвсем скоро бяха променени от Народното събрание. Създава се още един прецедент. Как може само за този така наречен генерален директор да бъде правено изключение – само него, и да се казва в Закона, че тепърва започва да тече четиригодишният мандат. Е това ако не е създаване на закон за конкретен човек – здраве му кажете. Освен това не мога да не спомена и нещо друго, че въпросният директор е на 65 години. По новите правила, които сме приели, все пак трябва да съблюдаваме каква е възрастта за заемане на ръководни академични длъжности, каквато всъщност е и длъжността на този генерален директор. След всичко, което изказах като аргументи, ние няма как да подкрепим така предложения ни законопроект. Да не говорим, че той също също е недостатъчно добре разписан, не е толкова прецизен. Ние ще направим нашите предложения между първо и второ четене, за да се опитаме да подобрим нещата, макар че тази идея за създаване на такъв закон изначално е опорочена. Ние не приемаме по философия законопроект, който да създава такава структура

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители!

от основно звено при Българската академия на науките бе преобразуван в Институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката. По този начин той бе обособен като национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност. Осигуряването на правоприемства между Националния институт по метеорология и хидрология към и новосъздаденото звено към министъра на образованието и науката бе от изключително значение за осигуряване на непрекъснатостта на функциите и цялостната му дейност, включително изпълнението на неговите национално значими задачи – научно-изследователска дейност, обучението на докторанти и участието в национални и международни научни програми. Националният институт по метеорология и хидрология има задължения от националната значимост по редица закони и подзаконови нормативни актове и е Национална хидрометеорологична служба на Република България и официален представител на държавата в Световната метеорологична организация към Организацията на Обединените нации, Европейския център за средносрочна прогноза на времето, Европейската организация за разработване на метеорологични спътници – „Юметсат“ и други. В Института се извършват и приоритетни оперативни дейности за поддържане функционирането на мониторинговата система от станции на територията на страната, необходими както за работата на редица министерства и ведомства, така и за осигуряване предотвратяването на рисковете за населението и икономиката на Република България и съседните страни. Законът за администрацията изчерпателно изброява звената, които могат да бъдат създавани в структурата на изпълнителната власт при липсата на законова разпоредба. Това обаче не отговаря изцяло на функциите и, естествено, на изпълняваната от Националния институт по метеорология и хидрология дейност, особено що се отнася до образователната и научната дейност и дейността, свързана с развитието на академичния състав, които се извършват при спазване на други специални закони – Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България. Запазването на структурата на Националния институт по метеорология и хидрология на научна организация е важно, тъй като постигнатото с годините съчетаване на научната и оперативната му дейност е доказала положителни резултати при качеството на работата на Националния институт по метеорология и хидрология и следва да се запази и развие. С цел да се осигури устойчивост и условия за нормална работа на НИМХ е налице необходимост от развитие и усъвършенстване на вече съществуващата законова уредба уредба в § 1 – 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., тоест да му се придаде специфичен статут съчетание на автономна научна организация и на националната хидрометеорологична служба на Република България, а юридическо лице със специален статут съгласно общите принципи в правото може да бъде създаден само със закон. Със специфични законови разпоредби се налага да се дерогират редица общи правила, уредени в други закони, например по отношение на статут, функции, органи, организационна структура, персонал и други, което е заложено в Закона за администрацията, Закона за развитие на академичния състав в Република България и други; организация на работа и работно време – в Кодекса на труда; финансиране и отчитане, Закон за публичните финанси и ежегодния Закон за държавния бюджет. Това не е прецедент и не застрашава обединението на научната общност, както беше цитирано дотук. Например Селскостопанската академия е създадена със закон като национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните. В Проектозакона се предвижда Националният институт по метеорология и хидрология да продължи да бъде със статут на юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката, но да може да съставя, изпълнява и отчита делегиран бюджет, както и установеното към края на годината превишение на постъпленията на плащанията по бюджета да се включва в бюджета му за следващата година. Тези условия задължително следва да са установени със закон. Това е и причината за 2020 г. за 2020 г. правото на Националния институт по метеорология и хидрология да прилага делегиран бюджет, както и установеното към края на годината превишение на постъпленията на плащанията по бюджета на НИМХ да се включват в бюджета му за следващата година, да е установено в чл. 100 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., тъй като това е от изключително значение и за участието му като партньор в национални и международни научни проекти, които са с продължителност и ангажимент повече от една година. Ако това правило не се уреди законово, аналогични разпоредби на чл. 100д от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. следва да намират място във всеки следващ Закон за държавния бюджет. Ако обществените отношения във връзка с Националния институт по метеорология и хидрология се уредят трайно с предложения Проект на закон, България ще синхронизира практиката си с много от държавите в Европа. Това не е фрагментиране на научната дейност, както беше подчертано от от преждеговорившите, а напротив, ще консолидира научната дейност, предназначена за дадена област, така че тя да е по-лесно приложима. В четиринадесет европейски държави например са създадени национални метеорологични служби, в това число – Австрия, Босна и Херцеговина, Испания, Нидерландия, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Финландия, Федерална Република Германия, Хърватия, Швейцария, със специален Закон. Не на последно място, сега действащата уредба не позволява Националният институт по метеорология и хидрология да разгърне напълно капацитета си. Поради недостатъчно финансиране в последните години НИМХ все още изпитва недостиг на кадри, включително на висококвалифицирани специалисти. Липсата на трайно законово уреждане на статута и финансирането му, гарантиращо устойчивостта и стабилитета му, ще съдейства за задълбочаване на проблема. Това би могло да доведе до невъзможност за качествено изпълнение на дейността му като хидрометеорологична служба на България. Относно конкретните текстове, цитирани досега при обсъждане между първо и второ четене, могат да бъдат направени и конкретни промени. Затова предлагам на Народното събрание да приеме на първо четене Закона за националния институт по метеорология и хидрология. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Пеева. Има ли реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги. Аз по принцип бях против отделянето на този институт, но това вече е свършено. Според мен това е първият сигнал за ликвидация на Българската академия на науките, колкото и кощунствено да Ви звучи, но и това няма значение в случая. Ние разглеждаме един закон на първо четене. Този закон е некадърно написан, прилича на правилник и за нищо не става. става. Действително той е направен, както каза тук един колега, за един човек. Ако на второ четене той не се преработи… Има даже и части, които нарушават Конституцията. Това, ако си го е писал самият този директор… Аз не мога да разбера защо министърът се е хванал на тази въдица и се излага по този начин, но „Бог с нами“, както се казва на старобългарски. Не мога да гласувам за този закон. Ще се въздържа и на второ четене ще направя поне 50% от тези неща, които са написани там, да се поправят, поне за да заприлича на нещо. Националният институт по хидрология работеше в БАН прекрасно и при оценката на Международната асоциация на Европейската академия на науките има три пъти А. Само седем института в Академията имаха три пъти А, тоест там е работил добре. Сега, като излезе, как ще работи? За четири пъти А? Това са глупости! Но нека министърът да обърне внимание, ако прочете след това записките от Народното събрание, че той е назначил този директор в нарушение по принцип на Закона за академичния състав. Директорът е навършил 65 години и няма право да бъде никакъв директор,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В духа на въпроса, че създаваме прецедент с този закон за една научна общност, бих искал да се мотивирам защо няма да подкрепим на първо четене този законопроект. Къде, уважаеми колеги, е Докладът на Националната агенция за оценяване и акредитация на висшите Ако се окаже, че сме създали такъв институт към Министерството и след това не мине акредитация, какво ще правим – ще сменяме закона ли? Второ, къде изпращаме Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания и Природонаучния музей на БАН? В Софийския университет! Трето, това е врата, през която БАН ще бъде заличена – Българска академия на науките! Този странен подход, за който каза преждеговорившата, за

нещо, което смятам, че, ако трябваше да бъде уредено, трябваше да бъде уредено тук в този закон. Защото е абсолютно неприемливо, неработещо и противоречащо на конкретната наука да извършваш оперативни дейности, които извършва Изпълнителната агенция по околна среда. В мотивите, които Вие много добре прочетохте и които са представени пред нас, се казва, че този институт е от национално значение за околната среда, за климата и за водите. Абсолютно вярно

Всички държавни органи и бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси и публичните предприятия са длъжни при поискване да предоставят безвъзмездно метеорологичната, хидрологичната и агрометеорологичната информация, с която разполагат. Става въпрос за предоставяне на първични данни, на системни данни. Това е нещо добро, това е хубаво. Защо обаче не сте записали в чл. 7, че, обратно, Националният институт по метеорология и хидрология извършва безвъзмездно експертизи и услуги в рамките на компетентност по искане на същите държавни органи? Защо не пише, че предоставят безвъзмездно данни? И ще Ви кажа директно защо. Министерството на околната среда и водите всяка година в своя бюджет определя 1 млн. лв. за НИМХ и 500 хил. лв. за Института по океанология. Оттук нататък, уважаеми колеги, всеки, който иска да получи данни от НИМХ, трябва да ги заплати. Вие знаете ли го това? И това не е отразено в чл. 7. Тоест ние задължаваме всички данни да бъдат безвъзмездно предоставени, но Институтът да предоставя само услуги и експертизи. Ако не се запише в чл. 7, че статутът на данните, придобити от международни проекти, от държавни органи, от информация от държавни институции, се предоставя безвъзмездно на същите тези институции, то тогава ние създаваме един малък Франкенщайн, който, между другото, действа от доста време. Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че това, което прави от дълго време правителството и политиката на ГЕРБ по отношение на Българската академия на науките, този недоимък на средства, умишленото държане в бюджетни и огромни дефицити и ниският процент от брутния вътрешен продукт за наука, довеждат българските научни институти в рамките на БАН до такива одиозни и девиантни състояния, тъй като те предоставят и имат ценна информация, което е обект на частни интереси, да не кажа и на корпоративни, че напоследък се забелязват изключително притеснителни тенденции в тази посока. Ако това не бъде регламентирано, ако това не бъде пресечено, пак казвам, отваряме кутията на Пандора. Ние сме против такъв подход, ние сме за запазване на статута на Българската академия на науките и въвеждане на ясен ред. Прочетох мотивите, и с това приключвам, че Институтът, уважаеми колеги, имал повече нужда от гъвкавост. Каква по-голяма гъвкавост от тази, която му дадохме през годините?! Държавата, освен че е на бюджетна издръжка от ведомства, от МОСВ да дава по 1 млн. лв. и след това всички са принудени, включително и научните институти, да си купуват данните. Ние по регламент и директива сме длъжни да предоставяме тези данни на целия Европейски съюз. институти и компаниите, които се нуждаят от данни, си ги взимат от Европейската агенция, от европейските институти. Това е пълен парадокс! Този законопроект затвърждава този статут. Нещо повече, изкарва го от лоното на БАН и го праща в едно министерство. Така че не знам дали трябват повече доводи, за да ви убедя, че това, което се предлага, е несъстоятелно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Госпожо Бъчварова, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Като човек, който има значителен опит в управлението на научната общност, с голямо внимание прочетох този законопроект, който е за обсъждане и приемане на първо четене. Аз лично се радвам да има по-широка дискусия и да излязат наистина мотиви, които да подкрепят искането за създаването на специален закон за научен институт. Така или иначе, към 1 януари 2019 г. беше създаден, отделен, този институт към МОН. Решението беше абсолютно необосновано. Една година този институт работи и в някакъв момент се оказва, че няма сериозна мотивация в учените да се развиват, че не може да си върши дейността и затова, видите ли, е необходим специален закон, който да даде възможност Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на по-високо ниво, наравно със Селскостопанската академия и Българската академия на науките. Искам да обърна внимание, че и двата закона, за които става въпрос, първо, обединяват в себе си научни институти в различни направления. по обем на представените изисквания за закон те са много по-малки, защото имат устройствени правилници. Устройствените правилници са тези, които създават предпоставки за развитие на всеки един от институтите и създават правила и ред както по отношение на бюджетите, така също по отношение на кариерното развитие. Сега за решението тук да имаме самостоятелен закон за институт. Тъй като преждеговорившите обясняваха как имало нещо подобно в Селскостопанската академия, аз Ви предлагам един експеримент. Щом за този институт ще имаме самостоятелен закон, предлагам да имаме Закон за почвите, защото има само един институт – национален, за почвите в България, и да създаде предпоставки и да обясни как ще имаме научен съвет, колко човека, колко ще работят, как ще се отчитат научните задачи. Да имаме закон за Института по розата – уникален, друг не се занимава с научни изследвания в тази област, закон за Института по тютюна и така нататък. Не е сериозно да се представя и дискутира нещо, което може да бъде уредено чрез съответните правилници и действия, които могат да се предприемат в рамките на Института. Научният съвет е този, който определя в какви насоки ще работи Институтът. Научната общност е автономна по отношение на това какви проекти ще разработва, как ще се развива – нейното развитие оттук нататък, какви ще са задачите, с кои международни общности ще работи, но не и закон, както е предложено. Този законопроект не беше разглеждан в Комисията по бюджет и финанси. Имам няколко много простички въпроса по отношение на това как, от една страна, Институтът е второстепенен разпоредител на бюджетни средства, бюджетни кредити, което означава, че МОН, с постановление на Министерския съвет, определя приходи, разходи, субсидия. И как така, за разлика от всички останали второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, този ще бъде уникалният институт, в който приходите, ако са повече, ще бъдат прехвърлени за следващата година? ние създаваме една ситуация, в която повечето приходи отиват в следващата година. Но ако са по-малко, искам да попитам какво се случва? Тогава как ще се финансира тази научна общност, при условие че това, което е заложено като възможности за развитие на Института, не бъде изпълнено? Все пак приходите не са някаква константна величина, те зависят от много фактори, които следва да се имат предвид при управление на научната общност. Важно е този въпрос да бъде изяснен между първо и второ четене по простата причина, че той може да създаде повече проблеми, отколкото да улесни работата на институтите. Има доста сериозни недоразумения, които, четейки Закона, предизвикват някаква ирония

в рамките на четиригодишния мандат?! Това просто не може да бъде. Някой научен работник не е съгласен например с политиката на Института и той може да бъде отзован, защото не се харесва на ръководството, пак с тайно гласуване. е изключително несериозно от гледна точка на автономията и възможността да изразява всеки мнението си за това какво се случва. Генерален директор?! Кажете ми къде има генерален директор? Генерален секретар имаше, генерални директори имаше до 2000 г., но сега генерален директор на институт – също не го разбирам!

още три години без промяна? Това не го разбирам. От тази гледна точка въобще защо е необходим закон? Наистина може да има някаква идея в тези, които са писали Закона, че по този начин ще създадат предпоставки за устойчивост. Повярвайте ми, няма да има устойчивост на научните изследвания. Може да има устойчивост единствено в администрирането на някои процеси, които така или иначе, могат да бъдат управлявани от Министерството и без закон. Моите колеги казаха, че ще се въздържат, но аз лично съм категорично против с такава правна възможност да се решават въпроси на научната общност и затова

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Бъчварова, Вие правилно отбелязахте, че ние в парламента трябва да одобряваме структурата Вие пропуснахте да кажете, че съставът на Научния съвет и и генералният директор, забележете, колеги, определят сами броя и числеността на заместник-генералните директори. Извинявайте много, ние за наука ли ще даваме пари

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема професор Бъчварова, аз съм заинтригуван от това, което чух тук от тази трибуна, по отношение на финансирането и по отношение, на това че превишението на приходите над разходите ще остава в този така този така сформиран институт, което смятам, че противоречи на правилата. Също така смятам, че има проблеми и по отношение на Закона за публичните финанси. Но, аз тук исках да Ви питам:

в задължителната по Закона за нормативните актове оценка на въздействието има ли там отразено какво финансиране ще е необходимо, в какъв размер, за какво, защото по средата на годината създаването на такъв институт

Благодаря Ви, господин Търновалийски. Трета реплика ще има ли? Не виждам. За дуплика – госпожо Бъчварова, заповядайте. СВЕТЛА Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Внимателно се запознах с оценката на въздействие и там няма нито едно число – нито численост, нито това какъв бюджет ще има. Оттук нататък това изключение, което ни се предлага, наистина трябва да бъде сериозно анализирано и Министерството на финансите да има своето становище, защото като второстепенни разпоредители на бюджетни кредити всеки един от тях има разходен таван, който не може да надхвърли. Вътре в този разходен таван, ако размерът на субсидията не достига, тя може да се допълни, но не повече от разходния таван. Такава поне теоретически е възможността да се финансира, която и да било, структура като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Затова считам, така или

така или иначе и сега имат своите функции и структура и това се определя с правилник. Те и сега имат правилник, но ще трябва да направят нов правилник, в който ще се определят, но той се приема от Научния съвет. Това е решение, което трябва да бъде взето от научната общност – кой какви функции ще разпределя, защото директорът е този, който който е подчинен на научната общност, а не обратното. Той може да има своите функции като материално-отговорно лице, но за това как се управлява науката, нещата стоят по съвсем друг начин. Там автономията и свободата на изразяването,

Подлагам на първо гласуване Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология, № 002-01-4, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене по току-що приетия законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология на три седмици. Благодаря, уважаема госпожо Дамянова. Моля, режим на гласуване за така направената процедура. Гласували

Заповядайте,

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъде допуснат Румен Димитров – заместник-министър на културата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Милкова. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002 01 8, внесен от Министерския съвет на 28 януари 2020 г. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 20 февруари 2020 г., беше обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. В заседанието участваха от Министерството на културата: Румен Димитров – заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар, Миглена Кацарова – изпълняващ длъжността директор на дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Румен Димитров. Законопроектът има за цел да приведе услуга 1605 „Регистриране на културни организации и институти“ в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Регламентира се срок от 10 работни дни за отстраняване на нередности на заявления за вписване в информационния регистър на културните организации. В момента такъв срок е заложен в подзаконовия нормативен акт Наредба № Н-1 на министъра на културата от 2007 г. за информационния регистър на културните организации, като заявителите трябва в срок от три дни от получаването на уведомлението за недостатъци и пълноти да ги отстранят. Процедурата по вписването в регистъра на културните организации е уредена изцяло на подзаконово ниво. Със Законопроекта се предвижда в Закона за закрила и развитие на културата да залегнат текстове, уреждащи основанията за вписване и заличаване. Определени са реквизитите на заявлението за вписване и за доброволно заличаване от регистъра, обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, както и възможността заявленията да бъдат подавани по електронен път. За вписването в регистъра на културните организации, както и за заличаване от него не се събират държавни такси. В момента има вписани 1680 културни организации. Целта на законодателните изменения и допълнения е да подобри качеството на предлаганата административна услуга. държавните културни институти, държавните културни институти с национално значение, както и българските културни институти в чужбина. Редът за извършването на тази дейност ще бъде уреден с наредба на министъра на културата. Участие в дискусията взеха народните представители Вежди Рашидов, Иван Ченчев, Тодор Байчев и Красимир Велчев. Представителите на Министерството на културата отговориха на поставените въпроси. След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 16 гласа „за“ предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002-01-8,

Всичко е единодушно, господин Рашидов. Тогава, колеги, преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 002 01 8,